(HDZ)** Prelazimo na - Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o primaljstvu, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. broj 668 Predlagatelj Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Hitni postupak primjenjuje se u skladu s člankom 161. Poslovnika. Sukladno članku 159. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje zakona. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave članak 164. POslovnika. POslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za europske integracije i Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb. Izviješća ste primili na sjednici. Amandman je podnio Odbor za zakonodavstvo. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvaženi Ante Zvonimir Golem, državni tajnik u Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Uvažene dame i gospodo. Dakle, Hrvatski sabor je 2008. donio Zakon o primaljstvu i dozvolite da vam na temelju toga kažem nekoliko podataka. Naime, u EU većina profesija jesu regulirane međutim samo određeni broj profesija su regulirane na razini cijele EU direktivama i to Direktivom 36 iz 2005. godine, a u kojima tih 7 profesija koje su regulirane, 5 ih je zdravstvenih. Međutim zdravstvenim profesijama je i profesija primalja. U RH mi profesiju primalja onakvu kakvu je propisuje direktiva nemamo i nismo imali. Jer direktiva jasno i glasno naznačuje da primalja mora imati završenih najmanje 3 godine dodiplomskog studija iz primaljstva i da mora imati ovlasti primalje koje su potpuno drugačije. To znači prvo mora imati samostalan rad, mora imati rad bez direktno bez posebnog nadzora od strane bilo koje druge struke pa makar to bila i liječnička struka. Sukladno tome 2008. godine Hrvatskom saboru je bio tada predočen radi poštivanja direktive Zakon o primaljstvu koji je ovaj Sabor prihvatio. Nakon prihvaćanja Zakona o primaljstvu u Republici Hrvatskoj je otvoren diplomski studij, dodiplomski studij primalja na Riječkom sveučilištu i prve primalje su ove godine i završile taj studij, znači diplomirale i to su primalje prvostupnice. U tijeku pregovora s Europskom unijom postavilo se pitanje u vezi tradicije koja postoji u Hrvatskoj, a to je srednje primaljske škole i ljudi i žene koji su završili srednju primaljsku školu i koje su radile kao primalje u našim rodilištima, u domovima zdravlja, na odjelima gdje je ipak bez obzira na postojanje tradicije, ta tradicija nije bila praćena daljnjim nastavkom školovanja tako da ste u nekim slučajevima imali da je s time završavalo školovanje primalja, znači završavajući srednju školu dok je jedan broj primalja završavao Višu školu za medicinske sestre kako bi dobile eventualno daljnje dodatno obrazovanje. Zakon o primaljstvu tu smo riješili, postavili smo jasnu distinkciju i rekli smo da svi oni koji su završili srednju školu, pripravnički staž i položili stručni ispit da postoje primalje asistenti i nastavljaju raditi svoj rad u Republici Hrvatskoj kao što su to radili i do sada. A oni koji nakon toga završe tri godine preddiplomski studij postaju primalje prvostupnice i imaju pravo na samostalan rad. Sukladno direktivi kada su se svi ti, dakle sve ovo što sam naveo kad se dogodilo i kad su ispunjeni svi uvjeti, pred vama se nalazi izmjena i dopuna Zakona o primaljama, a koja u dva članka jasno i glasno razgraničuje nadležnosti odnosno djelatnosti primalje asistentice i primalje, o čemu sam evo sada govorio. To znači točno se određuje što primalja asistentica ima u djelokrugu svoga rada, a što primalja prvostupnica. Da bi vam to malo približio i pojasnio, dakle primalja asistentica djeluje uvijek u timu. To može biti tim sa liječnikom specijalistom ginekologom, a to može biti tim sa primaljom. Dok primalja je voditelj tima, znači primaljskog tima gdje u timu je dakle primalja prvostupnica i primalja asistentica. To je ta osnovna razlika. Jasno je da se uvijek postavlja pitanje i da je bilo postavljeno pitanje tijekom rasprava i sa strukom, da li će to dati kvalitetu, da li će to smanjiti kvalitetu Republici Hrvatskoj i bilo čega drugog, jasno se kaže da ne. stvar je samo gledišta gdje se kaže ovako: primalja prvostupnica koja je dobila i suodređene kompetencije i svoju nadležnost ne mora imati edukaciju iz patologije već edukaciju iz fiziologije što znači kada primalja vodi određenu trudnoću ona mora znati prepoznati normalnu trudnoću. Sve ono što nije normalna trudnoća koju ona znači ne prepoznaje kao normalnu trudnoću dužna je uputiti ginekologu radi daljnjeg pregleda i vođenja trudnoće. To je pristup dakle ovim zakonom predviđeno i u praksi u Hrvatskoj se sistematizacijama radnih mjesta po bolnicama osiguravaju upravo i za to nazovimo potpuno novo zanimanje u Republici Hrvatskoj, radno mjesto sukladno ovim kvalifikacijama. Na temelju rasprave u Odboru za zakonodavstvo predloženi amandman koji bi izraz nadležnost pretvorio u izraz djelatnost te sa strane predlagatelja možemo prihvatiti amandman jer donoseći Zakon o primaljama 2008. godine mi smo prihvatili da je primaljstvo u Hrvatskoj jedna od zdravstvenih djelatnosti. A sukladno tome ta razina je razina koja je automatski priznata u Europi što znači svi danom ulaske Hrvatske u Europsku uniju, svi koji su u Hrvatskoj završili ovaj trogodišnji preddiplomski studij dobivaju europsku profesiju i mogu raditi u bilo kojoj državi članici Europske unije bez ikakvih zapreka, kao i što sve primalje koje su završile isto tako trogodišnji dodiplomski studij u bilo kojoj državi članici Europske unije mogu raditi i u Republici Hrvatskoj. Za sva daljnja obrazloženja stojimo na raspolaganju. Hvala. Otvaram raspravu. Prvo su na redu klubovi. U ime kluba HDZ-a uvaženi zastupnik Stjepan Milinković, izvolite. Gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Primaljstvo u Hrvatskoj ima dugu tradiciju, medicinskim sestrama se neće svidjet ovo što ću reći, dulju tradiciju od sestrinstva. Spomenik prvi poznat je otkriven u Solinu …/Govornik se ne razumije./… iz antičkih vremena, prve primaljske tečajeve je održavao varaždinski liječnik Ivan Krstitelj Lalanš u 18. stoljeću i čak je izdao priručnik za žene seoske koje su se bavile tim zahtjevnim poslom koji se zvao "Kratak nauk od meštrije pukoreze". A najstarija škola primaljska je bila osnovana 1786. u Rijeci, ali je potrajala samo jednu godinu i eto završila je, ali ima jedna vrlo lijepa vijest, da je prije možda 15-tak dana istoj toj Rijeci diplomirala prva primalja na tom studiju u Rijeci i naravno mi joj čestitamo sa ovoga mjesta. U međuvremenu još nekoliko ih je diplomiralo, koliko ja imam saznanja. 1821. u Zadru je počela prva primaljska škola, a inače tada je čitava pokrajina Dalmacija imala samo jednu primalju. Meni je posebno nekako na srcu spomenuti one primalje koje su radile u okviru timova primarne zaštite, babice popularne koje smo mi zvali, imale su razne nadimke itd. Jedna je od njih i mene porodila, Bogu hvala i tu sam, zdrav sam, hvala Bogu. Ali zašto to govorim, zato prije da izrazimo prema njima poštovanje koje su radile tako težak i odgovoran posao sa malim brojem komplikacija. A drugo, želim reći jednu drugu stvar, da u našoj zemlji 99% poroda se obavi u rodilištima, u bolnicama, a u jednoj Nizozemskoj 33%, 33% se obavlja u kući što govori o dostupnosti ja bih rekao i kvaliteti naše zdravstvene zaštite, a perinatalna smrtnost je posljednjih 15-tak godina prepolovljena u našoj zemlji. Dakle, u tim okolnostima je 2008. donesen Zakon o primaljstvu o čemu je govorio državni tajnik i on je uvažavao ovu Direktivu 36/2005, ali u području više se skoncentrirao na neki način na priznavanje onih stručnih kvalifikacija ako se sjećate. Mi smo o tome govorili u ovom Visokom domu. Naravno on je govorio o određenim standardima itd. A sada je pred nama u cilju daljnjeg usklađivanja sa zakonodavstvom Europske unije isto tako uvažavanje te direktive isto na neki način precizirati rad primalja i to u području kompetencija njihovih, djelokruga rada i edukacije stručnog usavršavanja. Na taj način bih ja to shvatio, tumačio jer dakle to je izravno u svezi sa poglavljem 3. – Sloboda pružanja usluga. Dakle, istim zakonskim prijedlogom se precizno o čemu je govorio gospodin državni tajnik se određuju nadležnosti primalja. nadležnosti primalja. Posebno je on naglasio razlike između primalja asistentica i primalja prvostupnica. Ali ja ću samo evo poneke spomenuti da još jedanput ponovimo koje su. Dakle, primalje u okviru svojih kompetenciju utvrđuju trudnoću, vode fiziološku trudnoću i porod na svim razinama zdravstvene zaštite, utvrđuje eventualne patološke promjene u trudnoći i porodu o kojima treba obavijestiti liječnika. Kao dio zdravstvenog tima primalje sudjeluju u praćenju patoloških trudnoća i poroda kod operativnog dovršenja poroda. Primalje provode prvu opskrbu novorođenčeta, obavljaju nadzor nad zdravim novorođenčetom, te prate stanje majke nakon poroda. A važan dio kompetencija primalja odnosi se na edukaciju žena u cilju očuvanja zdravlja, prevencije spolno prenosivih bolesti, planiranja obitelji i reproduktivnog zdravlja itd. Nadalje, zakonski prijedlog sadrži i rješenja kojima se dakle utvrđuje standard obrazovanja primalja preuzimajući odredbe direktive i usklađuje sa domaćim zakonodavstvom. Dakle, sa tim istim zakonskim prijedlogom uređuje se da temeljno obrazovanje primalja asistentice stječu uspješnim završavanjem strukovnog obrazovanja za zanimanje primalje asistentice u skladu sa važećim propisima Republike Hrvatske. A temeljno obrazovanje prvostupnice primaljstva stječu uspješnim završavanjem preddiplomskog studija za zanimanje prvostupnice primaljstva u skladu sa važećim propisima Republike Hrvatske o čemu sam govorio o ovim prvostupnicama u Rijeki. Dakle, držim da će sa ovim izmjenama i dopunama se u svakom slučaju još dopuniti i doraditi i preciznije utvrditi ovo prevažno područje primaljstva i zato će ga Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podržati. Hvala lijepa. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege. U Hrvatskoj je po najnovijim podacima registrirano 2070 primalja koje praktički rekli bismo 24 sata na dan skrbe skrbe o trudnicama, rodiljama i novorođenčadi, izvješćuju liječnike o svim promjenama a sudjeluju i u brojnim dijagnostičkim i terapijskim postupcima. Zanimanje primalja u Hrvatskoj je godinama bilo zanemarivano, marginalizirano i gotovo zaboravljeno čak u tolikoj mjeri da mnogi niti ne znaju točno značenje riječi primalja, koje su njene dužnosti i što točno radi osoba toga naziva. Ona podrazumijeva izuzetno plemenito djelovanje, a to je primanje života u svoje ruke u trenutku dolaska na svijet. Stoga je gotovo nerazumljivo zanemarivanje jedne tako važne profesije čiji djelatnici mogu neizmjerno utjecati na tijek nečijeg života jer njihova adekvatna naobrazba, visoko školsko obrazovanje, praksa, njihovo priznavanje u društvu stvaraju preduvjete za formiranje poželjnog broja kompetentnih, odgovornih i pripremljenih ljudi. U listopadu 2008. godine Hrvatski sabor usvojio je Zakon o primaljstvu kojim se određuje djelatnost i djelokrug rada primalja, te su prvi put u našoj novijoj povijesti primalje priznata profesija. Početkom 2009. godine osnovana je Hrvatska komora primalja koja obavlja stručni nadzor nad radom primalja i osnovan je jedinstveni registar primalja u Hrvatskoj koji uz ostalo omogućava valjano obavljanje posla uz važeću licencu. Sve do nedavno u Hrvatskoj nije postojala visoka škola za primalje, odnosno studij primaljstva. Posljednja generacija visoko školovanih primalja školovana je još davne 1982. godine. Rečeni nedostaci ispravljeni su zakonom iz 2008. godine a predmetnim zakonskim prijedlogom koji je pred nama usklađuje se zakonodavstvo Republike Hrvatske sa zakonodavstvom Europske unije, pa se preuzimaju odredbe Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o priznavanju stručnih kvalifikacija u dijelu koji se odnosi na obrazovanje i nadležnosti primalja. Predloženim zakonom precizno se određuje djelokrug rada primalja, te propisuju uvjeti za potreban multidisciplinaran pristup u obavljanju ove djelatnosti. Uređuje se i područje prava na samostalan rad, nadležnost strukovne komore i voditelja tima primaljske skrbi. Uz jedinstven pristup u temeljnom obrazovanju primalja koje obuhvaća propisano minimalno redovno osposobljavanje propisuje se i obrazovanje na preddiplomskom studiju, te dodatno usavršavanje. Ova profesija je godinama bila zanemarivana, ali zapažen je rečeni nedostatak i neadekvatan odnos prema primaljama pa se i ovim zakonskim prijedlogom nastoje ukloniti uočene manjkavosti. Klub HSS-a ovaj Zakon vidi kao dodatnu mogućnost za primjereno pozicioniranje profesije primalje u društvu kao mogućnost za otklanjanje negativnog stava ostalih zdravstvenih struka prema neovisnom primaljstvu za stvaranje ispravne i pozitivne slike u javnosti, za educiranje stručnog nastavnog kadra, te za istinsko pružanje podrške određenih državnih institucija, a ne samo na deklarativnoj razini. Vizija je osposobiti visoko obrazovane primalje i imati neovisno primaljstvo u Republici Hrvatskoj. Da bismo došli do te vizije potrebno je postići određene ciljeve kao što je smještanje profesije primaljstva na zasluženo mjesto što će se dogoditi nakon sustavnog informiranja i educiranja, te nakon prilagodbe standardima Europske Europske unije. Poticanja sustavne edukacije, razvijanja institucionalnih mehanizama i jačanje institucionalnih i financijskih kapaciteta korak je prema tom ostvarenju, a to nam omogućuje i donošenje ovog Zakona. Na kraju klub HSS-a podržat će ovaj Zakon. Hvala lijepa. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. U ime kluba SDP-a uvažena zastupnica Tatjana Šimac Bonačić. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Evo kolege iz HDZ-a Milinović i on je započeo sa poviješću primaljstva. Ja bih mu samo nadopunila da je i Sokratova majka bila primalja, odnosno babica. Isto tako da je u Rimu se štovalo to naravno vrijedno zanimanje. A isto tako spomenut ću i Dubrovnik koji je uvijek prednjačio u organizaciji socijalne skrbi. Vi znate da je tamo osnovano i prvo sirotište. Međutim, to je sirotište nakon određenog vremena pretvoreno u rodilište, upravo rodilište za nezbrinutu djecu. Toliko o povijesti. Ovaj Zakon zapravo, ovaj Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o primaljstvu sa konačnim prijedlogom će SDP u ime kluba ćemo podržati. Međutim ja se moram ovdje upitati na koga će se primjenjivati. Zapravo trebat će još proći dosta godina kada će se on moći u cijelosti primjenjivati, jer se treba primjenjivati na kadar koji je školovan po europskim standardima. Upravo zbog toga ću i reći par rečenica o obrazovanju. Za potrebe hrvatskog zdravstvenog zdravstva školovane su četiri generacije viših primalja na višoj medicinskoj školi u Zagrebu, međutim došlo je do prekida kontinuiranog srednjoškolskog obrazovanja primalja, a na inzistiranje struke i liječnika ono se danas najčešće odvija povremeno, prema potrebama, odnosno sukladno potrebama lokalnog zdravstva. Ubrzo zapravo se vidjelo nakon tog prekida da ipak nedostatak ovog kadra je velik, i upravo zbog toga je '91. godine ponovno otvorena škola za primalje u Zagrebu, međutim na žalost samo srednja, a daljnje školovanje je primalji onemogućeno nepostojanjem više škole. Međutim u Europi je sasvim drugačija situacija, primalje samostalno vode urednu trudnoću i porođaj, skrbe za novorođenče, naravno ako dođe do komplikacija oni su dio tima. U našem zdravstvenom sustavu to naravno nismo imali, pa su najčešće trudnice upoznavale tek na porodu svoju primalju, odnosno svoju babicu. babicu. Naravno nadamo se da toga više neće biti, jer naša zemlja ulaskom u Europsku uniju, naravno moramo mijenjati zakone i isto tako je i ovo danas usklađivanje. Ovim zakonskim prijedlogom usklađuje se znači zakonodavstvo Republike Hrvatske sa zakonodavstvom Europske unije, isto tako ovim se zakonskim prijedlogom preuzimaju odredbe direktive Europskog Parlamenta i Vijeća o priznavanju stručnih kvalifikacija u dijelu koji se odnose na obrazovanje i nadležnosti primalja. Isto tako primalje u okviru svojih kompetencija utvrđuju, zapravo u zakonu se sada nabrajaju koje su sve te kompetencije. Što se tiče toga mislim da ima dosta nedorečenosti, i da će praksa pokazati koje su to. Pa između ostalog da se utvrđuju eventualne patološke promjene u trudnoći i porodu, o kojima treba obavijestiti liječnika. Maloprije je gospodin tajnik rekao da ne treba poznavati patologiju, odnosno fiziologiju, da mora poznavati fiziološku trudnoću, međutim pitanje je da li će i kako će, odnosno tko je nadležan ako krene nešto po zlu? Važan dio kompetencija primalja odnosi se i na edukaciju žena u cilju očuvanja zdravlja, u cilju prevencije, i to naravno pozdravljam u cilju isto tako spolno prenosive bolesti, planiranja obitelji, znači da se njihov djelokrug rada može proširiti i na šire osim rodilišta. Zatim je navedeno kao dio zdravstvenog tima primalje sudjeluju u praćenju patoloških trudnoća i poroda, te kod operativnog dovršenja poroda, ali naravno ovo je u u sklopu zdravstvenog tima. Primalje isto tako provode prvu opskrbu novorođenčeta, obavljaju nadzor nad zdravim novorođenčetom, prati stanje majke nakon poroda. Naravno ovo je sve prihvatljivo. Uvjete za davanje, odobravanje, odnosno oduzimanje odobrenja za samostalni rad primalja propisuje općim aktom Hrvatska komora primalja. Osvrnula bih se još i na članke 4., 5. i 6. U članku 4. kaže se u članku 14. definira se voditelj tima primaljske skrbi, to je primalja koja je završila najmanje preddiplomski studij i koja je naravno upisana u registar pri pri Hrvatskoj komori, i kojoj je naravno dano odobrenje za samostalni rad. Zatim se definira još i primaljska skrb kao član tima, član zdravstvenog tima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, provodi primalja isto tako koja je upisana u registar i kojoj je dano odobrenje za samostalni rad. U članku 5. uređuje se da se pravo za samostalan rad, kao što sam prije rekla, u okviru nadležnosti određenih ovim zakonom ima znači primalja asistentica, se./… završena sa srednjom školom, odnosno prvostupnica primaljstva, to su tri godine više, stručni studij koji maloprije smo spomenuli jedino je u Rijeci, odnosno magistar primaljstva, i naravno koji su upisani registar kojim je dano odobrenje za samostalan rad. U članku 4., tu se zapravo utvrđuju nadležnosti primalja asistentice i primalje. Nadam se da će kurikulum obrazovanja biti takav da će napraviti kompetentne primalje, koje će zadovoljiti sve ove kompetencije koje su zadane. Danas je netko čestitao prvoj primalji koja je završila, odnosno s diplomom sa riječkog Medicinskog fakulteta, čestitke i od mene, i njoj i ostalih 6 kolegica koje su završile ovaj stručni studij, koji će zapravo dobiti potvrdu, čime će i ovaj poziv zapravo izjednačiti se sa nekakvim europskim standardima. To je prva generacija prvostupnica primaljstva u povijesti hrvatskog porodiljstva. Jedno je od potencijalnih budućih radnih mjesta primalja s diplomom u nas, i to je zbog toga što je sve prisutniji trend i želja majki za porodom kod kuće. Naravno da će ulazak u Europsku uniju, otvorit će put za realizaciju poroda kod kuće, a time i za tržište rada za obrazovanje primalje, što je maloprije govorio i gosopdin državni tajnik. Znači da je u biti ova diploma jedna radna dozvola koja vrijedi u cijeloj Europskoj uniji. Nedavno je u Splitu održana smotra sveučilišta u Splitu gdje je, na toj smotri su zapravo predstavljeni fakulteti i novoosnovani fakultet zdravstvenih studija, to je novi program za primaljstvo. Prema tome sveučilište u Splitu će biti na taj način prvo u Hrvatskoj koje je uspjelo napraviti jedan ovakav studij, koji udovoljava svim zahtjevima Europske unije, zato sam i rekla na početku prihvaćamo zakon, samo se pitam trebat će proći još dosta vremena da se ima gdje primjenjivati, odnosno da bude primjenjiv kako treba. Znači, to bi bilo školovanje po sveučilišnom programu, to je ono što sam govorila onaj curicullum koji se nadam da će biti toliko stručan i šire po sveučilišnom programu da će zadovoljavati sve kompetencije koje su nabrojene u ovom zakonu. imat će sigurno osigurano i dalje napredovanje u struci na diplomskom, poslijediplomskom studiju što naravno govori za primaljstvo da se može razvijati i dalje. Evo, sljedeće školske godine će biti moguće upisano na taj studij 60 studenata i što se tiče kriterija tu će moći upisivati i studenti sa završenom 4-godišnjom, bilo A što se tiče Rijeke to je bio stručni studij i tu su trebale završiti se srednja primaljska pa onda ići na višu školu. Prema tome, mislim da će trebati vremena da se ovaj zakon saživi i što se tiče rađanja u kući da će trebati isto tako i rađanja sa babicama, stalno se vraćam na onaj naš naziv babice, nego primalje. primalje. Mislim da će trebati raditi dosta na osvješćenju na populariziranju i poroda u kući i trebat će proći određeni tijek vremena da se stekne povjerenje. Međutim, ja bih spomenula danas još jednu realnost, a to je da 15-ak primalja čeka, 15-ak primalja iz 3 rodilišta koja su zatvorena – Sinj, Makarska, Imotski, čekaju odluku ministra Milinovića, čekaju sudbinu što će biti s njima. Obećano je, međutim još se ne zna ništa. Možda bi danas dobila kakav odgovor i od državnog tajnika. Samo ću vam reći za sinjsko rodilište, izvanbolničko najveće rodilište u Sinju gdje je bilo 270 poroda, a prije toga je bilo po 350. Za usporedbu, Opća bolnica u Kninu ima 170 poroda gdje imaju sve uvjete, i salu i sve. Prema tome, te babice naše čekaju obećanje ministra za opremanje i uređenje prostora za ova 3 rodilišta. Pitanje je, sad se još uvijek nalaze u sistematizaciji, ali po mojim saznanjima kreće i nova sistematizacija, pitanje je što s njima. Razgovarala sam sa kolegicama u Sinju i to su žene koje imaju oko 20, 25 godina staža, što će biti s njima. I mišljenja sam da ministar zatvaranjem rodilišta je smanjio znanstveni standard trudnicama kojih zapravo ovaj zakon ne znam koliko ih se tiče. Evo, zaključno mogu reći mi podržavamo ovaj zakon. Što se tiče ovoga obrazovnog dijela mislim da treba još proći vremena da se obrazuju sve ove struke koje su u ovom zakonu navedene. Hvala lijepo. Zahvaljujem. U ime kluba HNS-HSU-a uvaženi zastupnik Miljenko Dorić. Izvolite. Uvaženi gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Evo, vrlo kratko. Mislim da je ovo zakon oko kojeg ćemo se svi složiti da ga treba prihvatiti, da ga treba što prije implementirati. To će dakako i HNS-HSU učiniti kod glasovanja. Zašto? Zato što je ovo usklađivanje sa europskim standardima glede stručnih kvalifikacija. Ono što je važno je da smo ovaj puta čini mi se u ovom području ipak krenuli na vrijeme. Slažem se sa opaskom da možda nećemo baš sve odraditi idealno, ali na vrijeme smo prepoznali da su standardi i zahtjevi EU u ovom području daleko viši od onih koje mi imamo, na vrijeme smo otvorili studij. Taj studij evo danas već izbacuje prve primalje u u skladu sa europskim planom i programom nastave, što je dobro. Ono što bi možda trebalo dodati ovdje uz ono što su već kolege prije mene rekli jeste da biomedicina i zdravstvo su područja u kojima se stvari najbrže mijenjaju, tehnologije najbrže i najkvalitetnije primjenjuju. Preventivne mjere stalno se poboljšavaju, dijagnostički postupci su sve osjetljiviji, sve specifičniji, terapijski protokoli također sve kvalitetniji. Da bi to jasno mogli koristiti u praksi nije onda neobično, kolegice i kolege, da EU traži u nekim područjima nešto veći stupanj obrazovanosti pojedinih kadrova nego što je to dosad bilo u nas. Ovo je jedno takvo područje. Mislim da su prijedlozi izmjene i dopuna zakona apsolutno prihvatljivi, u članku 2. govorimo o jasno problemima, odnosno reguliranju pitanja obrazovanja. U članku 4., 5. i 6. govorimo o nadležnostima. Ono što možda nismo dotakli je još nešto, a to je da li je dovoljno samo obrazovati kroz 4 semestra ili 6 semestara neku osobu pa reći sada je to dovoljno i tu stati. Ne, potrebno je trajno obrazovati, trajno pratiti promjene u području biomedicine i zato je jako dobro da smo također na vrijeme formirali Hrvatsku komoru primalja. Ta će komora dakako voditi brigu o tome da članice i članovi te komore se isto tako trajno educiraju u skladu sa najnovijim postignućima struke, odnosno znanosti. Ono što je još jedno poboljšanje u zakonu je članak 6., dakle vrlo detaljno popisivanje svih nadležnosti primalja, odnosno najprije nadležnosti primalja asistentice, kasnije nadležnosti primalja. Vidite iz tih dvaju popisa da one složenije, jasno, metode, složenije pretrage može raditi isključivo primalja, a ne i primalja asistentica. tu vidimo da je predlagatelj prenio ono što Europa od nas traži i da ćemo u skladu s tim jasno imati mogućnost da budemo apsolutno sigurni u to da osobe koje će raditi pojedine zahvate budu za to i potpuno kompetentne, obučene i uvježbane. Da bi netko postao članom Komore primalja on mora ili ona mora proći pripravnički staž i jasno položiti stručni ispit. To su 2 pojedinosti o kojima čini mi se također nismo govorili i to je dakako dobro. I iz tog razloga sve u svemu gledajući mislim da ne možemo naći neki poseban prigovor ovom prijedlogu izmjene i dopune zakona i iz tog razloga će klub HNS-HSU-a apsolutno ga podržati. Hvala lijepo.

preuzimaju odredbe direktive Europskog Parlamenta i Vijeća o priznavanju stručnih kvalifikacija u dijelu koji se odnose na obrazovanje i nadležnosti primalja.

da temeljno obrazovanje primalja asistentice stječu uspješnim završavanjem strukovnog obrazovanja za zanimanje primalje asistentice u skladu sa važećim propisima Republike Hrvatske.

Dakle, primalje u okviru svojih kompetenciju utvrđuju trudnoću, vode fiziološku trudnoću i porod na svim razinama zdravstvene zaštite, utvrđuje eventualne patološke promjene u trudnoći i porodu o kojima treba obavijestiti liječnika. Kao dio zdravstvenog tima primalje sudjeluju u praćenju patoloških trudnoća i poroda kod operativnog dovršenja poroda. Primalje provode prvu opskrbu novorođenčeta, obavljaju nadzor nad važan dio kompetencija primalja odnosi se na edukaciju žena u cilju očuvanja zdravlja, prevencije spolno prenosivih bolesti, planiranja obitelji i reproduktivnog zdravlja itd. Nadalje, zakonski prijedlog

Dakle, zakon je govorio više o dužnostima primalje koje se odnose na nešto što bih rekla da je više tehničke prirode nego li je vezano sa dijagnostičkim, medicinskim ili stručnim postupanjem primalja. Dakle, zakon je ostavljao dilemu i nedoumicu oko najvažnije stvari koju je zakon morao morao regulirati, dakle koje to dijagnostičke i terapijske postupke primalja je dužna učinit i zbog kojih će odgovarati odnosno snositi odgovornost. Ja vjerujem da svaka savjesna i odgovorna primalja upravo je to željela pročitati u zakonu kratko, jasno, nedvosmisleno i taksativno. uvođenje novog članka kao što ste gospodine državni tajniče predložili je dobro, pozitivno i za pohvalu. To je dakle nešto što je Zakonu o kojem smo raspravljali krajem 2008. godine nedostajalo. U tom smislu zakon jest poboljšanje u odnosu na prethodni zakon. Određena je nadležnost odnosno djelatnost primalje asistentice kao i primalje i kao što sam rekla vrlo precizno i vrlo konkretno. Možda ostaje malo prostora za polemiziranje oko tih kompetencija. Naime, u zakonu stoji da primalja utvrđuje eventualne patološke promjene u trudnoći i porodi, da u hitnim slučajevima gospodine državni tajniče može voditi porod na zadak, učiniti manualnu eksploraciju i evakuaciju materišta, da po potrebi može učiniti epiziotomiju, da kao dio zdravstvenog tima sudjeluje u praćenju patoloških trudnoća i poroda. Ovdje nije dovoljno jasno tko čini taj tim, dakle tko je u tom zdravstvenom timu, primalja i tko još? Ako su to dvije asistentice primalje onda to nije dobro jer govorimo o patološkom porodu. Dakle, ovo pomalo nalikuje na nabrajanje koje imamo u zakonodavstvu Nizozemske što ne mora nužno biti loše, međutim ne smijemo zaboraviti da se tamo primalje školuju pet godina i da nakon završenog fakulteta imaju praksu u trajanju od skoro dvije godine. Dakle, ne može se povući paralela. Ako imamo namjeru preuzeti nadležnosti koje koje ima primalja u Nizozemskoj onda bi bilo korektno da kroz sustav školovanja omogućimo sva ona znanja i kompetencije koje stiče ona da stekne i naša primalja. Mislim da je to iznimno važno. Inače bismo mogli reći da bi patološka trudnoća, epiziotomija itd. mogle i trebale ostati u nadležnosti liječnika jer ako uzmete u obzir da se primalja školuje tri godine, dakle ona završi tri godine i ima pravo nadzirati patološki porod i raditi epiziotomiju, usporedite to sa liječnikom koji je morao šest godina završiti studij, godinu dana prakse i četiri godine specijalizacije. Dakle, to je 11 godina, 11 godina se obrazovao za nešto što će primalja moći raditi sa 3 godine stručnog studija. Ja mislim da to nije dobro. I možda donosimo sada zakon za budućnost. Ja bih svakako apelirala da se vodi računa o stjecanju tih kompetencija, o školovanju i o stjecanju vještina koje primalja mora imati, mora steći da bi mogla odgovorno i savjesno i što je najvažnije bez komplikacija provesti odnosno djelovati u skladu s nadležnostima koje joj ovaj zakon daje. Smrtnost novorođenčadi nije šala. Mi danas smo ponosni na činjenicu da na razini Hrvatske imamo smrtnost novorođenčadi 5 do 6 promila, u mom gradu konkretno iznosi 4,5 i to je u usporedbi sa europskim prosjekom znatno, znatno niže. Dakle, mi smo jako visoko pozicionirani u zaštiti trudnice i novorođenčadi, naša smrtnost je vrlo mala. Dakle apeliram na to da se ta činjenica ta činjenica ne promijeni, a to će biti moguće isključivo ukoliko omogućimo kvalitetno školovanje, dakle kvalitetnu praksu i stjecanje svih kompetencija, vještina, znanja da bi primalja doista mogla obavljati sve djelatnosti koje joj zakon omogućava. Hvala lijepo. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Hvala. Imamo jednu repliku, uvažena zastupnica Biljana Borzan. Izvolite. Hvala lijepo. Pa evo kolegice, dobro ste spomenuli jednu stvar oko tog dobrog postotka odnosno malog postotka smrtnosti kod nas u Hrvatskoj što se tiče i novorođenčadi i trudnica. Nažalost, u našem zdravstvu smo često imali princip rada po sistemu pokušaja i pogreške. Kada se radi o ukidanju recimo Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja na radu to je jedan zavod i u principu ne osjeti se nekakva posljedica u smislu života i smrti nečije. Međutim, ovo je vrlo osjetljiva tema i pomak na lošije u svakom smislu bi bio poražavajući za Hrvatsku. Ovo nije tema na kojoj se može ići po sistemu pokušaja i pogreške jer time smrtno mogu završiti i majka i dijete. Dakle, ja se iskreno nadam da ove odredbe koje su sada, ove promjene koje se u ovom zakonu sada događaju da su na temelju nekakvih pokazatelja u Europi, svijetu, koji govore o tome da se neće bitno narušiti kvaliteta, ali evo ja zbog svoje savjesti imam potrebu ovdje još jedanputa naglasiti da imam skepsu određenu prema takvom načinu rada. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Odgovor na repliku, uvažena zastupnica Romana Jerković. Da, ono što je dobro je što ovaj zakon ne može zaživjeti odmah. Ne može zaživjeti odmah jer se jednostavno nema na koga odnositi. Mi u ovom trenutku imamo 10 primalja koje su završile trogodišnji stručni stručni studij, dakle to ne može značajno promijeniti sustav. Sva sreća, da. Međutim opet se vraćam na edukaciju, na kompetencije, vještine i znanja, smrtnost novorođenčadi je mala upravo zbog dobrog sustava i dobre organizacije. Mi to ne smijemo nikako poremetiti. Još jedan detalj koji mi se ne sviđa previše, koji pomalo budi skepsu, a to je onaj dio koji se odnosi na primalje asistentice. Primalje asistentice naime ne postoje u Europskoj uniji. Dakle, to je sad nekakva naša inačica, naša nekakva ne bih htjela biti grupa pomalo izmišljotina. Dakle, primalja sa srednjom školom, osoba sa 18 godina će imati nadležnosti koje su vezane za porod, za rodilju. Ja mislim da to nije dobro, ali se nadam da dok zaživi sve skupa će se sustav na neki način prilagoditi i poboljšati u odnosu na ovo što imamo sada. Bilo bi dobro. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. I uvažena zastupnica Karolina Leaković. Izvolite. Zahvaljujem poštovani gospodine potpredsjedniče. Evo u nekoliko bih se osnovnih crta osvrnula na ovaj Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o primaljstvu i zapravo bih podsjetila na nešto što su rekle same primalje udružene u Hrvatsku udrugu primalja i Hrvatsku komoru primalja i to povodom Svjetskog dana primalja koji se obilježava u svibnju. Dakle, ove godine tim danom je započela nacionalna kampanja za promicanje prirodnih pristupa u trudnoći i porođaju, a same primalje su dakle upozorile da je primaljstvo kao najstarija medicinska struka koja pruža stručnu pomoć ženi prilikom rađanja u Hrvatskoj marginalizirano i zapostavljeno primalje su dakle također upozorile da je zdravstveni sustav u Hrvatskoj tako organiziran da žene zapravo ne mogu doći do primalje tijekom trudnoće neko je upoznaju dolaskom u rodilište. Na taj način oduzima im se prilika za rad s trudnicama i pripremu za porođaj i dojenje. Najveća uloga primalja je zapravo podrška prirodnom porođaju. Međutim, toga u Hrvatskoj zapravo nema jer u većini rodilišta kažu same primalje porođaj je podređen postupcima koji teže njegovu ubrzavanju. Primalje su postale sestre koje nadziru modernu tehnološku opremu i provode odredbe liječnika bez čijeg odobrenja kako same kažu nije im dopušteno ženi dati niti čašu vode. Primalje također napominju da je svako rodilište u Hrvatskoj opremljeno za prirodan, fiziološki porođaj i da ga naravno treba voditi stručno osoblje. Pokazalo se da medicinski model vođenja porođaja koji standardno nude gotovo sva hrvatska rodilišta remeti normalne fiziološke procese rađanja te budući odnos majke i djeteta, a problem je i to zapravo što Hrvatska ima najmanji postotak dojene djece u Europi. Strukovno udruženje primalja upozorilo je da su primalje sve donedavno zapravo bile zakinute za visoko školovanje, jer se u Hrvatskoj do sada, dakle do osnivanja ovog stručnog studija pri Medicinskom fakultetu u Rijeci za ovo zanimanje se zapravo moglo školovati samo na razini srednje škole i to je bio jedinstven slučaj u Europi i zato raduje da će se od sljedeće akademske godine i na Fakultetu zdravstvenih studija u Splitu uvesti sveučilišni studij primaljstva, te su naravno izmjene i unapređenje itekako važni jer će zapravo svaka trudnica uskoro moći izabrati primalju koja će je pratiti i savjetovati tijekom trudnoće i nakon poroda. Važno je također reći da u nacionalnoj politici za promicanje ravnopravnosti spolova kao mjera 632, dakle navedena je mjera 632 koja se odnosi na izradu sveobuhvatnog Programa humanizacije rađanja, a to znači prihvaćanje smjernica za prirodan porođaj, promociju fiziološkog porođaja, te edukaciju žena i zdravstvenih radnika i radnica o pravima pacijenta radi većeg sudjelovanja žena u odlučivanju o porođaju. No, iako je rok provedbe bio zapravo istekao prije tri godine ta mjera zapravo još nije nije u najvećem mogućem smislu provedena u djelo. Dakle, podržavam itekako treba podržati činjenicu da će se od sada primalje dakle školovati na višoj razini, da će imati veće mogućnosti za obrazovanje i specijalizaciju, za usavršavanje jer evo čuli smo da je razina obrazovanja za primalje do sada bila neobjašnjivo niska. I ovim dakle prijedlogom izmjena Zakona navodi se jasan djelokrug rada, usklađujemo se sa Direktivom 36/2005 i jasno se navode kompetencije. Međutim, dok se ne obrazuje prva generacija primalja prvostupnica također upozoravam da će biti doista teško prepustiti dosadašnje liječničke kompetencije i domene primalji, pa bi zapravo trebalo organizirati timove na razini sekundarne zdravstvene zaštite koji bi pomogli primalji u tom prijelaznom razdoblju. Zaključit ću time da, dakle u većini država Europe žena ima pravo izbora na to tko će joj voditi trudnoću i poroditi je i stoga mislim da bi to pravo itekako trebale imati i žene u Republici Hrvatskoj. Zahvaljujem. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. U ime predlagatelja uvaženi Ante Zvonimir Golem, državni tajnik u Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče, zahvaljujem. Uvažene dame i gospodo. Ja bih se evo na kraju zahvalio na današnjoj diskusiji, međutim osjećam potrebu, moramo naprosto dati nekoliko odgovora i nekoliko pojašnjenja u vezi kompletno svega ovog što je danas rečeno. Dakle, moram prvo jasno i glasno reći da se kad se da jedan podatak bilo dobro dati i drugi podatak. Naime, prvo rodilište u Sinju. Je točno je 270 djece se rodilo u 2009. godini, ali isto tako 270 djece iz Sinja se rodilo u Splitu jer se u sinjskom rodilištu rađalo samo 50% djece. Zašto je tome bilo tako? Iz čisto jednostavnog razloga što sve što i najmanje se sumnjalo da bi se moglo zakomplicirati hitno se slalo u Split kako ne bi došlo do incidenta, jer sinjsko rodilište nije imamo uvjete za porod kao što je recimo kninsko imalo. Međutim, isto tako više puta je rečeno u javnosti, pa ću ja sad ovdje i ponoviti. Sinjsko rodilište je u postupku obnove sinjsko rodilište kao i druga rodilišta će imati uvjete. I samim time čim se sada ispune uvjeti sinjsko rodilište će moći ponovo raditi i primalje koje se nalaze u Sinju moći će raditi u tom istom rodilištu. Ono što će ostati kao zadnji možda problem za riješiti ili prostorni, znači operacijska sala i sve ostalo je riješeno. Ono što će kao zadnji problem bit će problem sa kadrovima, ali taj problem je u fazi rješavanja tako da vam sa zadovoljstvom mogu reći da budite mirni. Sinj neće ostati bez rodilišta. Međutim, u cijeloj toj, drugom dijelu rasprave koje je bilo rečeno da kad je donešen zakon bilo kritika struke. Ja ću postaviti pitanje ako smo unijeli novo zanimanje koja je onda to struka. Da li se smatralo sa liječničke struke ili se smatralo primaljske struke. Jer naime, ovaj Zakon je upravo i napravljen sa primaljama koje su bile tada na razini srednje škole koje su dobile ovim zakonom i komoru, a ove kompetencije koje tad nisu stavljene u zakon ja ću vas podsjetiti i to sam rekao i onda zato što su bili u tijeku razgovori sa Dakle, u poglavlju 3. pregovora ovaj Zakon kao i ostale zakone je trebalo donijeti. To je bilo uvjet kod otvaranja i uvjet kod zatvaranja poglavlja. Međutim, mi smo isto tako tada pregovarali i to su bili aktivni pregovori oko toga poglavlja 3. gdje smo između ostalog vidjeli kako će biti prijelazne odredbe, kako će se rješavati stečena prava. Podsjetit ću vas na isti način je u tom momentu bilo rješavanje za medicinske sestre, jer Republika Hrvatska nakon drugog i trećeg proširenja prva država koja je dobila da medicinske sestre u Republici Hrvatskoj sa završenom srednjom stručnom spremom imaju pravo na status medicinske sestre u Europskoj uniji. Prema tome kada smo pregovarali nismo mogli razgraničiti i nije tada bilo tolike vike na takav zakon kako se ovdje danas želi prikazati, molim postoje zapisnici i sa rasprave, Hrvatska udruga primalja je zajedno s nama tada pripremala ovaj zakon. Slažem se da je primaljstvo u Hrvatskoj zapostavljeno, to sam rekao u svojoj uvodnoj riječi, jer se, bježalo se s lijevog na desno pa smo imali ginekološko …/Ne razumije se./… sestre pa smo imali raznorazne izraze, raznorazne situacije koje su bile, međutim ovo je tek bio jedan od pravih putova kako riješiti taj problem, i kao što vidite u zakonu ne samo prvostupnice, već upravo primaljstvo dižemo na razinu kompletnog znači sveučilišnog studija, magistra primaljstva, itd., omogućavamo daljnji razvoj te jedne struke. Kurikulum koji je napravljen na riječkom sveučilištu za trogodišnji studij, kurikulum koji je prošao recenziju Europske unije da se vidi da li taj kurikulum zadovoljava, ja mogu reći sa stvarno na neki način zadovoljstvom da zadovoljava, i on kao takav sigurno zadovoljava minimum ove direktive, ali to ne znači da se trebamo s time mi zadovoljiti, sigurno da trebamo uložiti još puno u to da se krene i da se dođemo do one pozicije od koje mi kažemo sljedeće, niti je 11 godina specijalist ginekolog educirao se da napravi epiziotomiju, niti će trebati toliko edukacije da se taj zahvat napravi. Specijalisti ginekolozi u okviru svoje struke, ja ću jasno navesti jer je bilo rečeno zastupnica je rekla da se ginekolozi educiraju godinama, a da smo mi u ovom zakonu predvidjeli da netko tko dobiva tri godine stručnog studija radi određeni zahvat. Ja zato to malo karikiram, ali kažem jasno i glasno određeni nivo kompetencija doktora medicine, već davno je prešlo iz ruku doktora medicine u određene struke koje su za to dobile edukaciju. Primalje možda i jesu jedan od najeklatantnijih primjera, ali ja ću vas podsjetiti danas mnoge dijagnostički i terapijski zahvati se rade na razini medicinskih sestara prvostupnica, inženjera medicinsko-radiološke tehnologije prvostupnika, i mnogih drugih u zdravstvenoj struci. To će biti budućnost i ovoga. I na kraju ponovit ću još jedanputa, ovaj zakon je donesen i 2008. godine sukladno tada 5 zakona koje smo donosili za usklađenje direktive, dakle 36/05 sa hrvatskim zakonodavstvom za unošenje direktive, a u tim zakonima već tada smo ostavili dvije stvari. Jedna stvar je Zakon o primaljama, i drugi je Zakon o sestrinstvu koji će uskoro isto tako prijedlog izmjena i dopuna dobiti ovdje pred vas. Hvala

Moram reći onu koju je stvarno okrenula. Izvolite. pa ćete vidjeti da je ključna primjedba opozicije bila ta da niste naveli nadležnosti koje ste ovim zakonom naveli. To je prvo. Drugo, rekli ste da ginekolog tijekom svoje edukacije školovanja se ne, ne stječe znanja za napraviti epiziotomiju. Dakle ja ne znam koje ste vi struke, jeste li vi pravnik ili inženjer građevinstva? Jer tako nešto reći uopće ne znam što bih vam na to odgovorila. **Jarnjak,